Відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України на вимогу більш ніж 150 народних депутатів України для розгляду проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 4100-д). номер 4100-д). Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Готові реєструватись? Шановні народні депутати, прошу реєструватись. Нагадую, реєстрація зеленою кнопкою, першою зліва. 11:57:41

У залі зареєстровано 322 народні депутати України. я можу ставити одразу на голосування, правильно? Слово надається Першому заступнику Голови Верховної Ради Руслану Олексійовичу Стефанчуку. Вельмишановні колеги, як вже зазначив головуючий сьогодні, у нас тільки одне питання розгляду позачергового засіданні – це проект про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№4100-д). Шановні колеги, я ставлю розгляд цього питання за скороченою процедурою. за скороченою процедурою. Без обговорення готові, так? Шановні колеги, тоді ставлю на голосування проект Закону про внесення змін… Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер проекту 4100-д). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. Запустіть систему "Рада". За-253 Рішення прийнято.